Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 276 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo i obrazovanje, znanost i kulturu.

relativno kratak. Naime, prema postojećem Zakonu o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, članovi akademije su redoviti, počasni, dopisni te postoje članovi akademije, to su članovi suradnici. Uvjeti za redovite, počasne i dopisne članove akademije propisani su predmetnim zakonom. Međutim, za razliku od redovitih počasnih dopisnih članova, uvjeti za članove suradnike, naglašavam članove, jer to je dosta važna, bila je jedna vrlo interesantna rasprava na odborima, znači članovi suradnici, suradnici, oni su propisani Statutom akademije. Naime, glavni pokretač ovih izmjena i dopuna je bio zapravo opravdan s našeg stajališta, da je predsjedništvo akademije uočilo da bi njih trebalo sve izjednačiti da oni svi moraju doći u zakon, znači članovi suradnici i izbori za njihova zvanja, za njihovu poziciju jer do sada je bilo za ove prve redovite, počasne, dopisne je bilo definirano u zakonu, a za ove druge, jer nisu oni drugog reda, oni su jednako vrijedni. Za ove je bilo u statutu naravno. I sad se to sve želi u zakonu sjediniti, napraviti i zato je došao prijedlog. Vi znate da akademija ima numerus clausus, da ima oko 100 ovih članova suradnika, maksimalno može biti 100, a svih ovih ostalih redovitih, dopisnih, počasnih ima 160. Tako da je i to jedan bio od razloga zašto da se napravi jedna fleksibilnost, a pri tome, pri tim zahtjevima koji su došli s akademije, mi smo isto uočili da svi mandati koji su, da je mandat sada predsjedništva akademije 3 godine, a svi mandati koji su ikad do sada bili su bili 4 godine, pa i u većini drugih akademija u svijetu, zapravo u svim akademijama, ne u većini su mandati četverogodišnji. Naime, što se dešava. Budući da vi imate izbore znači za članove suradnike, izbor napredovanja u redovite članove. Praktički svakih 2 godine imate izbore unutar, znači unutar 3 godine već imate izbore i po 6 mjeseci se provode, tako da zapravo cijelo vrijeme ubiti se dosta, neću reći gubi vremena jer to nije gubljenje vremena, ali troši vrijeme na razne izbore. Taj mandat od 4 godine smatramo logičnijim i to je prijedlog ministarstva da se mandat produži na 4 godine. Evo, to su dvije ključne točke. Ja se zahvaljujem. Hvala. Odbori za zakonodavstvo? Za obrazovanje, znanost i kulturu? Predsjednik odbora, gospodin zastupnik Petar Selem. Izvolite.

Uvodno obrazloženje su jasno podnijeli predstavnici predlagatelja i rasprava se, kao što ste već čuli zapravo vodila oko dvije teme. Jedna je tema bila pitanje statusa članova suradnika akademije, a druga tema je bila pitanje trajanja mandata uprave akademije. Što se tiče prve teme članova suradnika, iznesen je prijedlog koji je i prihvaćen da članovi suradnici također uđu u Zakon o akademiji, do sad su oni bili samo definirani statutom. Druga zapravo promjena koja je možda potrebna i oko čega se vodila dosta zanimljiva rasprava je bio prijedlog da se članovi suradnici biraju doživotno kao i članovi, stalni članovi akademije, redoviti članovi akademije, počasni i vanjski i tu je zapravo došlo do stanovitog pitanja jer do sad su se ti članovi birali na 10 godina, na rok od 10 godina. Jasno, predlagatelji su istaknuli jedan problem, a to je da se zna desiti da vrlo ugledni članovi suradnici akademije nakon jednog, drugog reizbora koji nisu iz bilo kojih razloga postali redovni članovi akademije, jednostavno su destimulirani da se opet ponekad i već kad su stekli najviša znanstvena zvanja u svojoj struci da se ponovno natječu i da onda oni jednostavno otpadaju iz članstva akademije. dakle, međutim taj prijedlog koji je sadržavao jednu rečenicu koja je, i mislim Odbor za zakonodavstvo također na neki način zasmetala, kaže da se i mlade članove, mladi članovi To bi značilo da mladi član suradnik koji je sa 30 i ne znam koliko godina izabran kao član suradnik po ovom prijedlogu automatski doživotno je je tu makar nenapredovao znanstveno kao što se to jasno očekuje. I sad su se tu iskristalizirala zapravo dva prijedloga. Jedan prijedlog bi bio da se broj reizbora ograničiti na dva, znači dva puta 10 godina i da nakon toga drugog reizbora od 10 godina član suradnik bez obzira da li je postao redovni član, postao je jasno, da dakle ostaje dalje član suradnik ili doživotno ili dok ne bude izabran za redovnog člana. Druga ideja Druga ideja je bila također da se ide na to doživotno članstvo, međutim tu se onda postavlja zaista pitanje da li se time prerano daje nekome status i šansa da doživotno bude osiguran makar i nenapredovao znanstveno kao što bi se to očekivalo. Čini mi se da je na odboru ipak prevladala ova solucija solucija sa dva puta 10 godina i da će vjerojatno kad dođe konačni prijedlog zakona to rješenje biti vjerojatno kažem prihvaćeno. Možda se pojave još i neke nove mogućnosti, nove varijante, jasno jednu raspravu ne treba zatvoriti. Što se tiče ovog drugog dijela prijedloga tj. prijedloga da se produži mandat upravi sa 3 na 4 godine tu mislim da je bila manje-više potpuna suglasnost jer taj mandat od 4 godine odgovara i ciklusima, ciklusima reizbora u akademiji koji je svake 2 godine, znači tim parnim ciklusima i taj neparni ciklus od 3 godine je bila jedna iznimka. Ne znam u kojem je času uvedeno, kad nekoć su isto bile 4 godine i tu smatra jasno da oko toga ne bi trebalo biti nikakvih problema da se taj prijedlog prihvati. Prema tome, zaključak je odbora da predloži Hrvatskom saboru da prihvati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti a jasno da se sva stajališta, prijedlozi i mišljenja u vezi s prijedlogom upute predlagatelju na pripremu konačne verzije konačnog prijedloga zakona. Hvala. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Evo ja sam član odbora, profesor Selem je iznio naše nekakve nekakve zajedničke stavove ali bilo je i nešto malo drugačijih razmišljanja. Ja bih želio ispred kluba HNS-a barem neke od njih ovdje spomenuti. Intencija postojećeg Zakona o Hrvatskoj akademiji i postojećeg Zakona o znanosti i visokom obrazovanju je koja? Ta da se mi članovi akademske zajednice nađemo konstantno pod pritiskom da nas se evaluira, procjenjuje naš rad, da moramo između dva reizbora imati nekakav značajan doprinos znanosti, obrazovnom sustavu da možemo preći u više znanstveno ili nastavno zvanje na sveučilištu. Na sveučilištu je taj ciklus svake 4 godine, vidimo u Hrvatskoj akademiji za člana suradnika je to bilo nakon 10 godina. Ali ponovo su kolege i u Hrvatskoj akademiji i na sveučilištu morali obvezno iznijeti sve podatke glede svog rada da bi dobili zeleno svjetlo da bi išli korak dalje. Na sveučilištima znate da evo moja generacija najprije smo morali magistrirati da bi postali asistenti, pa smo morali doktorirati da bi postali viši asistenti, pa smo još raditi i publicirati da bi postali docenti. Pa onda tek izvanredni profesor, pa redoviti profesor, pa redoviti profesor u trajnom zvanju. Dakle, 600 stepenica. Tek onda sam bio na miru da više ne pišem izvješće, onda sam imao pravo jasno imati jedan trajan status. Ovdje jasno imamo jedan prijedlog da se u akademiji to više ne čini već da se nakon što netko bude izabran za člana suradnika to doživotno tako bude. Čuli ste kakav je tijek rasprave bio, čuli ste da je većina kolega bilo za to da se nakon dva reizbora to onda smatra i trajnim članstvom u HAZU kao član suradnik. Ja moram reći da sam bio i za jednu opciju jer ja vas želim uvjeriti da u Hrvatskoj ima briljantnih mladih ljudi briljantnih mladih ljudi koji vrlo rano ispune uvjete za znanstvenog savjetnika, dakle najviše znanstveno zvanje. I po meni nema nikakvog razloga da takve slučajeve uistinu možemo odmah primiti što se mene tiče da doživotno budu jer su ionako već došli do samoga vrha u svojoj znanstvenoj karijeri. Međutim, prihvatit ću i evo naš klub se slaže da oni će ionako ući, postat će članovi suradnici. Da li će oni biti nakon jednog ili dva izborna kruga tamo trajno to je je manje možda važno ali nikako ne smijemo dozvoliti da izmjenom i dopunom zakona eliminiramo mlade ljude, briljantne mlade ljude od mogućnosti da se kandidiraju i da uđu kao članovi suradnici u Hrvatsku akademiju. Što se tiče ovog drugog pitanja, pitanja da li produžiti mandat sa 3 na 4 godine članovima predsjedništva, pročitat ću vam samo ovu rečenicu, vjerojatno je to bilo u dogovoru između ministarstva i akademije sačinjen ovaj tekst. U sadašnjem mandatu u trajanju od 3 godine prekratko je vrijeme za ostvarenje važnijih programa i projekata u akademiji, posebno zbog toga što je veliki dio vremena opterećen provođenjem postupka, izbora novih članova koji traje najmanje šest mjeseci a provodi se svake druge godine. Kolegice i kolege, mislim da treba razlikovati programe i projekte znanstvene od administrativnog posla vođenja akademije. Nije to tri godine, to je šest godina, dva puta po tri. Ja sam čak duboko uvjeren da nijedan kolega ni u akademskoj zajednici i u Hrvatskoj akademskoj znanosti i umjetnosti iznad 60 godina da bi uopće trebao voditi projekt ili program znanstveni to moraju biti mlađi ljudi a ljudi moje generacije i stariji moraju biti savjetnici na tim projektima i na tim programima, To sam duboko uvjeren u to. U mnogim zemljama postoji čak vremenski limit u životnoj dobi kada prelazite iz jednog u drugi status. To je važnije za funkcioniranje sustava. Zato mi u klubu HNS-a nismo previše skloni da se to poveća sa 3 3 plus 3 na 4 plus 4. Vidimo da se čak i retrogradno traži da se odlukom Sabora to odnosi i na one koji sada sjede u tim foteljama. To nam miriše na nešto drugo i za taj dio moram priznati nećemo dati zeleno svjetlo. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa prethodnici su rekli većinu stvari koje treba o ovom problemu, ja ću biti vrlo kratak. Dakle, prvi je problem da se u izmijenjenom zakonu problem suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na neki način čišće regulira da ne bude dvostrukih tumačenja, jer sada su ti suradnici u svom mandatu određeni na jedan način zakonom, gdje su posebnim stavkom određeni kao posebna skupina članova i statuom akademije. I sigurno da je ovo jedan kvalitetan iskorak i ja se slažem da bi trebalo u zakonu riješiti njihov status. Kako ga riješiti to je definitivno pitanje koje profesor Selem predsjednik matičnog odbora ovdje rekao. O tome se još možemo zaista dogovarati i raspravljati. Možda bi kriterij mogao biti i promjena pravila u izboru, možda bi kriterij mogao biti i smanjenje broja opetovanih mandata, ali dolazi u obzir i ovakav doživotni izbor, ali vjerojatno onda uz nekakvo praćenje razvoja takvog mladog suradnika. Dakle, podržavam ovaj prijedlog ali se slažem i s time da bi se moglo raspraviti do drugog čitanja. Mislim da bi trebalo dobro odvagnuti što je za i što je protiv. No što se tiče mandata predsjedništva, apsolutno podržavam ovaj prijedlog. Dakle predsjedništvo akademije koje čini predsjednik, dva dopredsjednika, glavni tajnik, tajnici svih akademijinih razreda i 5 članova koji se biraju na skupštini, zapravo u tri godine mandata mogu malo što završit, ne malo što napraviti, nego završiti. Projekti su obično višegodišnji i četverogodišnji mandat je uobičajen u akademskoj zajednici. Ne vidim razloga da se ovdje taj mandat skraćuje na tri godine. To je učinjeno zakonom čini mi se '91. godine i pokazalo se da je to prekratak mandat. Dakle apsolutno podržavamo produženje na 4 mandata, to je uobičajeno i u drugim institucijama i ustanovama, ne vidim da predsjedništvo akademije bude zakinuto u odnosu na sve druge pozicije u našem znanstvenom sustavu. Dakle podržavamo prijedlog s time da s slažemo da bi prijedlog koji je matični odbor dao trebalo još razmotriti. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Ja isto vrlo kratko bih o prijedlogu izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. S obzirom da se pojavio jedan tehnički problem oko izbora članova suradnika. S obzirom da je zakon definirao i propisao uvjete za članove akademije redovne, počasne i dopisne, a da te članove suradnike uvjete za sada propisuje statut Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Tako je člankom 23. statuta određeno da su za članove suradnika bira u pravilu mladi znanstvenik ili umjetnik, državljanin Republike Hrvatske čija su dostignuća na području znanstvene ili umjetničke djelatnosti opće poznata i koji će surađivati na određenom području i djelatnosti akademije. Isto tako pojavio se i tehnički problem oko mandata članova predsjedništva i svakako da podržavam promjenu sa tri godine mandata članova predsjedništva na 4 godine, ali isto tako mislim da sukladno razmišljanju odbora i mišljenja koje je predsjednik odbora iznio ovdje da se za članove suradnike ne automatizmom i zakonom ne propisuje doživotni izbor nego da to ide nakon dva puta 10 da podržavam takvo razmišljanje. Istodobno bih iskoristio prigodu i kazao nekoliko riječi i o povijesti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja datira još iz 1861. kada je pokrenuta inicijativa i tek nakon pet godina dok je inicijativa ležala skoro u ladici kad se smilovao car i kralj Franjo Josip, onda je tek 1866. i pokrenuta i odobrila se pravila o osnivanju tadašnje akademije. Danas, tada je bilo prvi predsjednik je bio doktor Franjo Rački i bilo je 16 članova, a danas samo redovitih članova ima 160. I dobro je da se Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti razvija, dobro je da ima više članova. Ali skrenuo bih pozornost da javnost i percepcija u hrvatskoj javnosti je, da bi se Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti trebala doživljavati kao jedan iznimni autoritet, kao jedna najviša znanstvena i kulturna ustanova i kao jedno mjesto oličenja znanosti i struke. I zapravo promatrajući glavne ciljeve akademije s obzirom i na potporu koju država, odnosno Republika Hrvatska daje Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ulažući u znanost pa i materijalno pripomažući i financirajući iz državnog proračuna akademiju sa 72 milijuna kuna godišnje to pripomaže da ona ostvaruje svoje postavljene ciljeve. I svakako da ima potencijal za ostvarenje tih ciljeva. Ali čini mi se da je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti mogla učiniti i više i da se od nje više zapravo i očekuje. I ja osobno očekujem znatno više od nje. Mislim da je i postala malo i preopterećena odnosima koji po svojoj prirodi ne pripadaju tako visoko znanstvenoj ustanovi, i znanstveno i kulturnoj naravno. Svjedoci smo javnog prijepora oko članstva u akademiji, svjedoci smo i podjela oko zahtjeva HAZ-u da predsjednik Mesić odlikuje Celestina Sabdelića i Dragu Domitrovića. Svjedoci smo i podjela oko toga kada je akademija optužila Prospera Novaka da rasprodaje baštinu Grgenova. Očito je bila podjela članova akademije i kad je Predsjednik Republike Hrvatske najavio da će održati govor u akademiji. Isto tako svjedoci smo i javnih protesnih pisama od akademika Adolfa Dragićevića, pa i akademika Marušića. Bili smo svjedoci toga da su akademici izjavljivali da ih određeni članovi Akademije znanosti i umjetnosti vrijeđaju i šikaniraju, a odgovor je bio da je to prijetnja i da će se pozvati policija. Sve to upućuje da i u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ima naznaka ozračja koja možda onemogućuje ostvarivanje u potpunosti ciljeva koje Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti postavila u svoj Statut. Isto tako svakako bi razina komunikacije i tolerancije bila prihvatljivija da nije ovakvih pojedinačnih prijepora u javnosti i disonantnih tonova koji dolaze iz akademije. Hrvatska javnosti sve rjeđe čuje glas iz akademije koji potiče znanost, hrvatska javnost sve rjeđe čuje glas koji će izrađivati koji će izrađivati bolju budućnost. I jedan član akademije sam je kazao da možda Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti nije odgovorna za prošlost, kazao je da možda i nije odgovorna i za sadašnjost Hrvatske, ali da svakako su suodgovorni za budućnost Hrvatske. Hvala lijepa.

Krešimir (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, pa ja mislim da je manje-više sve rečeno, možda i više nego što je bilo potrebno. Samo par rečenica, kontinuitet rada svake institucije, svake organizacije osobito je važan pri ostvarenju zacrtanih programskih ciljeva, pa tako i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Iz tih razloga mislim da je bilo potpuno prirodno i da je prihvatljivo da se četverogodišnji mandat članova predsjedništva akademije zamijeni dosadašnjim trajanjem mandata u odnosu na tri godine. Isto tako mislim da je bilo prihvatljivo da se i jača status članova suradnika. Na kraju rekao bih možda vrlo kratko sljedeće. Medijsko praćenje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je nedopustivo i čini mi se da su štete višestruke, ne samo za akademiju nego i za društvo u cjelini, nažalost to je naša stvarnost. Ipak treba naglasiti da se danas u akademiji dešavaju mnoge važne aktivnosti i rasprave i tribine, kao i okrugli stolovi koji su vrlo aktualni i zaslužuju širu medijsku pažnju i pažnju hrvatskih građana. I s time ću završiti, reći samo sljedeće. 27. ožujka u Palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 9,30 do 11,30, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, znanstveno vijeće za naftu i NATO-va parlamentarna skupština, pododbor za transatlanske odnose, Hrvatski sabor, izaslanstvo Hrvatskoga sabora u NATO-voj parlamentarnoj skupštini organiziraju jedan vrlo važan i vrlo aktualan okrugli na kojem će biti gotovo 20-ak NATO-vi parlamentaraca i eksperti i stručnjaci iz područja energetske sigurnosti. Tema okruglog stola "Energetska sigurnost jugoistočne Europe". Svakako taj primjer potvrđuje da pažnja hrvatskih medija i hrvatske javnosti glede mnogih aktivnosti, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti zaslužuje malo više napora nego što je to slučaj danas. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak u 15 sati s točkom 7., pa 9. i tako dalje. Hvala.